Među vama je sigurno preko 95% izuzetno poštenih, časnih ljudi i ja sam sigurna čak da je taj procenat i veći.Međutim, dešavalo se da neki i nisu baš takvi. Neću da navodim imena, sto puta sam pričala o tome, ali nije normalno da neko ko sebe naziva sudijom kaže za silovanu devojčicu od 13 godina da je to folklor među Romima. Nije normalno da taj isti ko je na državnim jaslama ima nevladinu organizaciju, složićete se. Nije normalno da se sa te pozicije kandiduje za predsednika. Ako hoće da se kandiduje, neka napusti sudstvo, pa neka se kandiduje. Nije normalno da pusti „Gnjilansku grupu“ koja je ubijala žene, decu, Srbe. Nije normalno.Sigurna sam da će se sada, od sutra već, od danas to promeniti i da vi zaista birate najbolje između vas, što me čini jako srećnom. Vis te nezavisni državni organ i tako treba da ostane.Idu izbori, pa su nekako ljudi iz opozicije poprilično nervozni. Dobijamo takve salve uvreda da prosto ne znam da li da odgovaram na to ili da ne odgovaram. Naravno, nikako neću na njihov način, jer od uvaženog profesora za koga sam mislila da je veliki gospodin, gospodin Vladeta Janković je rekao da smo mi botovi, da smo mi paščad puštena sa lanca. Zamislite izraz paščad puštena sa lanca. Za ove ljude ovde, obrazovane, normalne, drage, koji su od naroda izabrani ovde da se kaže da su paščad.Taj doktor, profesor Univerziteta, taj kada bi došao, pošto će biti, čujem, kandidat za predsednika grada Beograda, rekao je da će da poruši „Beograd na vodi“. Dotični gospodin je bio naš ambasador u Londonu, pa je video da je parlament ušao u Temzu, dva metra je u Temzi, da je Skotland Jard na promenadi, da su najeksluzivnije četvrti na promenadi. „Beograd na vodi“ je jedna od najlepših promenada u ovom delu sveta. Nisam sigurna šta će on to da ruši. Tu su ljudi kupili stanove, ljudi sa ovih prostora, stranci i svi ostali. Koga će on to da ruši?Onda kaže – spomenik Stefanu Nemanji, rodonačelniku dinastije Nemanjić kojom se ponosimo, da ga treba izmestiti u Marinkovu baru. Izvinjavam se, ja živim na Voždovcu, nemoj da vređa moj Voždovac. Ja sam lokal patriota. I ne samo to, vređa Palilulu, pa mu onda nije dovoljna Marinkova bara. Tamo žive divni ljudi, Romi, moji prijatelji. Dok sam radila u Gradskoj opštini Voždovac pomagala sam ih koliko sam mogla i kako sam mogla. Vrlo su zahvalni, divni, ljubazni, šta god potražite od njih dobijete.

stotine porodica nije imalo gradsku vodu nego bunar, pa ode 500 metara da donese? O kanalizaciji da ne pričam. Što o tome nije pričao i on i njegovi pajtosi, da naprave vodovod, da naprave kanalizaciju, da naprave infrastrukturu u Beogradu, koju mi gradimo od 2012. godine, nego priča o rušenju, priča o tome kako ne valja spomenik ovde, nego treba da ide u Marinkovu baru ili u Borču?Palilula je divna opština, divna. Svaki deo grada Beograda, 17 opština ima, je božanstven. Moja opština je urbano ruralna, divni ljudi žive tamo. Beograd je divan grad, Srbija je najlepša zemlja na svetu. Ako ne volite ovu Vladu i predsednik Vučića, nemojte ne voleti svoju zemlju, ljudi! Pa, vi ste ti koji ste išli kod ambasadora po mišljenje. Mi imamo svoje mišljenje.Setimo se samo šta je radio, nisam odavno spomenula gospodina Vuka Jeremića koji je vladao Srbijom u vreme pljačkaške privatizacije. Sećate se da su tada prodali 300 hiljada najplodnije zemlje za 50 miliona evra. Znate li koliko sada vrede? Vrede 70 puta više, tri i po milijarde. To su oni radili. Pa Agrobanka, uzimali su kredite bez pokrića,

Most na Adi košta 400 miliona evra. Isto takav u Francuskoj, duplo duži, dupli širi, košta 200 miliona. Gde nestade tih 200 miliona?

nisam dovoljno inteligentna da stvorim 35 stanova. Pa, i kada bih imala, poklonila bih ovim ljudima koji nemaju ništa.U njihovo vreme, 2008. godine je otpušteno 1000 sudija i tužioca, pa smo mi kada smo došli na vlast, mislim na Srpsku naprednu stranku, morali da platimo ljudima odštetu i da ih vratimo na posao 2013. 2013. godine. Više od 45 miliona evra smo platili odštete. Naravno, ide sukcesivno. Takve stvari se ne rade. Pa, ovo je najdivnija zemlja na svetu. Ko jednom dođe u Srbiju, vraća se non-stop. Gostoljubivi, gostoprimljivi, valja hrana, sve živo valja. Još uvek smo zdrava sredina.Ne razumem te porive – ne valja, ne valja, ne valja, ništa ne valja. Pa, kako ne valja? Ovo je najveći patriota otkako znam za sebe, otkako sam učila istoriju, gospodin Vučić. Pogledajte šta je sve napravio, 400 kilometara autoputeva, a u projekciji je još 1200 kilometara autoputeva. Gradi se 10 autoputeva i dve brze saobraćajnice, ljudi! Revitalizirao pruge, 750 kilometara je revitalizirao prugu. Moja koleginica Milanka koja živi u Priboju je putovala osam i po sati, a sada putuje dva i po sata kraće. Kada se revitalizira i ovo ostalo, putovaće kao sav normalni svet. Putovali smo ko diližansama, kad krenemo ne znamo kad ćemo da dođemo.Gradimo

od granice do Budimpešte gradiće naravno Mađari. Izvanredno! Ne znam šta više nije napravio. Gradi se metro. Renovirane su bolnice. Renovirane su škole. Napravili smo nove vrtiće. Ne kažem da je dovoljno, ali radićemo i dalje. Nikada u životu nismo imali veći budžet za grad. Izdvojili smo za ovu godinu milijardu i 358,8 miliona evra za grad Beograd, da bi grad Beograd izgledao kao što treba da izgleda, kao svetska metropola, da gradimo vriće, da radimo fasade koje su oronule. Da nije došla SNS, Beograd je tako bio mračan. Nije ni čudo, bombardovani smo preko 45 puta, ali ga ljudi vole, ima neku specifičnu energiju.Ko god dođe jednom, vrati se sto puta, to pričaju svi, od političara, pa preko holivudskih glumaca, pa preko svih ljudi koje sam ja upoznala, obični ljudi koji dođu, Amerikanci, Rusi, ko god, želi da ponovo bude ovde. Sećate se samo koliko je ljudi došlo da živi kod nas, samo zato što imamo izvanredne uslove za život, ne mislim na standard, nego na dobre ljude, dobru hranu i još uvek zdravu sredinu.Sada bih se vratila na pre neki dan, kada je predsednik Vučić bio na otvaranju Olimpijskih igara u Kini, da ispoštuje tog jednog od najvećih državnika sveta gospodina Si Đinpinga i došao sa izuzetnim vestima, pre svega da će se uskoro potpisati ugovor o slobodnoj trgovini. Moram da kažem da sam bila oduševljena, i ne samo ja, nego čitav normalan svet. Znate šta to znači, meka za investitore, jer će biti minimalne dažbine, ne samo za Republiku Srbiju, nego i za okruženje, pod jedan.Pod dva, razgovarano je i sigurno će se otvoriti direktni letovi između Beograda i Kine, odnosno Šangaja i Pekinga, što bi bilo izvanredno i za privredu i za turizam, apsolutno za sve. Takođe, najavljena je nova investicija koja će ići na jug Srbije, konkretno ide se u Niš, sledeća će biti u Kragujevcu. Božanstveno.Setimo

Ulažu u našu infrastrukturu, grade Fruškogorski koridor, grade mostove, tunele, pruge, grade brzu saobraćajnicu Ruma-Šabac-Loznica.Tako se radi, ljudi. Ako ne volite predsednika, kažite, dajte nešto bolje. Nema bolje, nikad se nije rodio veći patriota. Gospodin Vučić živi za ovu Srbiju, pa to se vidi na svakom koraku.Takođe, svakom koraku.Takođe, izgradiće se Svetski ekonomski forum za četvrtu industrijsku revoluciju u Republici Srbiji. Da li znate šta to znači? je u svetu, u Evropi su samo u Norveškoj napravljeni i u Rusiji i evo sada u Srbiji. Pa to je boljitak za Srbiju, to je neverovatna stvar. Znači, digitalizacija napredne tehnologije će se raditi ovde, biće povezane direktno sa vladinom kancelarijom, ali takođe i sa organizacijom civilnog društva. Radiće se na biotehnologiji, na biomedicini, na veštačkoj inteligenciji. Tako se radi, ljudi.Srbija danas i Srbija pre 12 godina, pre 10 godina, evo, znači, mi smo došli na vlast na republičkom nivou 2012. godine, na opštinu Voždovac smo došli 2010. godine, su kao nebo i zemlja. Bilo je te 2008. godine 26% nezaposlenih, danas 9% nezaposlenih, samo zato što smo imali kovid, a i to kako smo odradili kovid, zahvaljujući pameti, brzini i vezama, spoljnoj politici koju vodi naš predsednik gospodin Vučić, je fascinantno. Mi smo prvi imali respiratore, prvi smo dobili vakcine, u početku četiri vrste, sada imamo pet vrsta vakcina. Dobili smo lekove sada. Ljudi, izgradili smo tri kovid bolnice.I mogla bih da pričam još satima i verovatno ću da pričam možda u ponedeljak, jer toliko toga smo uradili. Ovo govorim samo zato što su izbori 3. aprila i ljudi treba da glasaju za rezultate, samo za rezultate. Živela Srbija! Zahvaljujem.Reč ima uvaženi dr Boban Birmančević. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici Visokog saveta sudstva i Veća tužilaštva, poštovani građani Srbije, može se nazvati, da ne bude krupna reč, ali svakako istorijska sednica, imajući u vidu da ćemo danas na ovoj sednici po poslednji put, u skladu sa važećim Ustavom i zakonom, glasati o sudijama koji se prvi put biraju na tu funkciju i zamenicima javnih tužilaca, naravno, u skladu sa važećim Ustavom.Već na sednici koja je zakazana upravo posle završetka današnjeg glasanja izjasnićemo se o promeni Ustava, koja je svakako posledica referendumske odluke, naravno, u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa interesima i odlukom naših sugrađana. Tako funkcioniše jedna pravna država u kojoj na prvom mestu stoji država, na mestu odmah pored države stoje građani i sve ostalo je manje bitno.Ako se prisetimo, ne tako davno, reforme pravosuđa u vreme ovih koji se nalaze u strankama koje niko u ovoj Srbiji ne može da pobroji, jer ne znaju ni oni tačno kako se zovu, u ovom trenutku kradu imena nekih manjih organizacija, ali niko, apsolutno niko nije siguran ko se u kojoj stranci iz opozicije nalazi.Ja sam siguran da određeni njihovi članovi moraju ujutru da pozovu Mariniku Tepić, Đilasa, Zelenovića, da nekog ne preskočim iz te lopovske ekipe, i da provere u kojoj su oni stranci na današnji dan, kako se oni danas legitimišu. Ali ti ljudi su uradili reformu pravosuđa i iz te reforme 1.037 sudija i javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca ostalo je bez funkcije. Šta se onda desilo? Trebalo je dve godine, tri godine da ti ljudi budu vraćeni na posao, veliki gubici za državu, ali pre svega veliki gubici za pravosuđe, trebale su godine i godine da se to ispravi.Sa druge strane, ima i drugih ljudi i drugačijih odluka i pravosuđe o kome odlučuje ova skupštinska većina, ova vlada i ovaj predsednik, e to pravosuđe kada radi reformu ide i na promene Ustava. A zašto? Sa samo jednim ciljem, da ima apsolutno nezavisno i samostalno i sudstvo i tužilaštvo. E to je razlika između te lopovske ekipe i države koju predvodi Aleksandar Vučić. Svakom normalnom je dovoljno da pogleda šta je bilo u njihovoj reformi pravosuđa, kakvu reformu pravosuđa sprovodi država koju vodi Aleksandar Vučić.Samo bih zamolio i iskoristio priliku, zamolio sudstvo, pravosuđe da nas jednostavno zaštite od bahatih ljudi, od ljudi koji misle da mogu sve da kupe novcem, od ljudi koji misle da se novcem kupuju ljudi, da se novcem kupuju izbori, da se novcem kupuje pobeda.

opet zaboraviću nekog, izvinjavam se, možda možete da kupite Fudbalski klub „Sautempton“ u Engleskoj, možda možete da kupite neke koji su na prodaju, ali ne možete da kupite glasače u Srbiji, ne možete da kupite pobedu i ne možete da kupite mesto ni predsednika Republike Srbije, niti možete da kupite dovoljan broj glasova da uđete u Narodnu skupštinu.Ono što je takođe poruka, to je da oni neće moći da kupe ni ljude koji žive u Beogradu, ali ni ljude koji žive u Šapcu, ni ljude koji žive u bilo kom delu Srbije, jer jednostavno pobeda se dobija na rezultate, dobija se na čast, na poštenje i na sve ono što se radilo u prethodnih desetak godina.Gde se ko nalazi u ovom trenutku jasno pokazuje koliku podršku građana ima. Pa o tome ko će biti predsednik Amerike, da li će to biti Tramp ili Bajden, odlučili su građani Amerike. I mogao je Tramp da radi štagod je radio, ali nije bilo dovoljno. Ljudi su hteli drugog predsednika, pa su ga i dobili. Ko je predsednik Rusije odlučuju građani Rusije i jasna je podrška Putinu i to je jednostavno tako. A ko će biti i ko je predsednik Srbije odlučuju građani Srbije. Može Đilas da sprema para koliko hoće, može da lobira po stranim ambasadama, može da preti, može da ucenjuje, može da izmišlja i laže, ima, brate, nekoliko televizija koje je kupio i platio i oni ljudi pričaju za sve pare.

ima dovoljno pameti da kaže – e, ljudi ja ne mogu da budem gradonačelnik, jednostavno to nije mesto za mene, ne mogu da ispunim tu funkciju, iako bih je dobio, ne mogu, ja se kandidujem, i šta se onda desi? Da li popije neku tabletu, pa postane super kandidat za gradonačelnika ili se desi nešto drugo? Možda je to pitanje i za ljude iz pravosudnih organa, ali eto neka Đilasu i njegovom kandidatu služi na čast kako je čovek koji tvrdi da ne može da bude gradonačelnik preko noći odjednom postao savršen kandidat, neka on to objašnjava svojim potencijalnim biračima, mislim da ih neće biti, jer jednostavno ljudi su svesni ko je Dragan Đilas i ko su uopšte ljudi koje on finansira i ko su ljudi koji su spremni da prodaju svoje ime i čast zarad pokušaja da budu na nekoj funkciji.Imamo i bivšeg gradonačelnika Šapca koji je, čini mi se svoje udruženje nazvao „Moramo i moramo“. Zamislite, da oni nazovu, ne znam da li su udruženje da li su grupa šta su, prosto, kažem vam, niko u Srbiji ne može da nabroji ko su i gde se nalaze članovi te bivše žute hobotnice, ali mislim da se zovu moramo. Ja razumem da on mora, moraju ljudi, plaća ih Dragan Đilas, plaćaju ih kriminalci, plaćaju ih tajkuni, oni moraju. Pa, dobro neka moraju, ali ne moraju građani Srbije. Građani Srbije glasaju koga oni hoće, a hoće onoga koji radi pošteno, ko radi isključivo u njihovom interesu.I, nikada niko, ni u novijoj ni u daljoj istoriji, nije radio koliko je radi Aleksandar Vučić. I nikada niko nije uradio toliko za 10 godina koliko je uradio Aleksandar Vučić, ali da bi svi bili zadovoljni, zadovoljni u smislu da niko ne može da kaže – e, ljudi ovi izbori su prošli tako što je neko pokrao izbore. Ko može da pokrade izbore? Pa, ne može niko. I, uvek se buni onaj što izgubio. I, da ne bi bilo pokrao je onaj, pokrao je onaj, a jedini koji su krali izbore su upravo bili ovi koji o krađi pričaju. Jedini koji je optužen i osuđen za kupovinu glasova u Šapcu, koliko znam je aktivista Nebojše Zelenovića, čovek kupovao glasove za Nebojšu Zelenovića. Bio je optužen i Nebojša Zelenović, pa je dotični gospodin prihvatio da je on sam kupovao glasove za svoj ćef, da nije kriv Nebojša Zelenović, ali znamo ko je kriv. I, ne samo Nebojša Zelenović, nego naravno i njegov mentor Dušan Petrović.Šta se onda ljudi dešava? Prosto, građani Republike Srbije treba da znaju da ćemo upravo na današnjoj sednici poslednji

nisu ušli u ovu Skupštinu, nisu dobili podršku građana.Uvek je bilo i uvek će biti da o tome ko ulazi u ovu Skupštinu odlučuju građani, ali eto da ne bi bilo da su u manjini, da je neko pokrao glasove, nikada u novijoj istoriji niko nije se odrekao većine u gradskoj izbornoj komisiji, u RIK, u opštinskim izbornim komisijama i na biračkim mestima. E, pa da znate, građani Srbije, krađa o kojoj pričaju Đilas, Jeremić, Boško Obradović i Marinika Tepić, itd, je krađa koju će organizovati oni koji se na krađu pozivaju.Srpska napredna stranka koja ima apsolutnu većinu u ovoj Skupštini, koja ima apsolutnu većinu 95 opštinskih i gradskih skupština, i gradskih skupština, upravo u tim gradskim izbornim komisijama, opštinskim izbornim komisijama neće imati većinu. Evo, vam većina i u izbornim komisijama. Evo, vam većina i u RIK. Nemojte kada 3. aprila bude završeno brojanje da pričate o krađi glasova, jer ste tu krađu jedino vi mogli da organizujete, jedino vi mogli da sprovedete.Srpska napredna stranka nikada, a eto od 2012. godine, stigli smo do 2022. godine, nikada niko niti je optužen, niti je učestvovao, niti je pokušavao da joj krade glasove i to će tako i biti. Nema potrebe neko, ko ima apsolutnu podršku građana Srbije da o tome uopšte i priča. I oni koji kradu glasove, ne mogu nikada ni dobiti podršku građana

da se organizuju, neko nas je pokrao. Niko vas iz opozicije nije pokrao, niko vas pokrsti neće, građani Srbije znaju koga će podržati, kao što su znali i prethodnih godina i oni koji moraju, kao što je Nebojša Zelenović, neka mora, neka rati to što mora, on ne zna ni ko će biti kandidat jer još nije dobio instrukcije od onih koji mu daju pare. Ali, ovih dana će mu verovatno reći ko mora, šta mora.Mi ne moramo ništa, mi samo treba da sledimo put budućnosti za našu decu, put novih radnih mesta, novih investicija, put još uspešnije Srbije, a lestvica koja se svakoga, bukvalno, dana, zahvaljujući Aleksandru Vučiću podiže sve više i više, će svakako biti pomerana i u narednom periodu za budućnost naše Srbije, za budućnost naše dece. Glasamo za Aleksandra Vučića i znamo da smo na pravom putu. Hvala

građani Srbije, čini mi se da iz sednice u sednicu donosimo neke istorijske odluke, a tako je to i danas. Danas ćemo nakon ove sednice potvrditi da smo promenili Ustav na referendumu gde je većina građana glasala za promenu Ustava, da političari nikada više u ovoj zemlji neće birati sudije, tužioce, da se nikada u partijskim krugovima, skupštinskim klupama, bilo gde vezano za politiku, donositi odluka o tome ko će donositi presude u ime naroda i ko će biti tužioci u Srbiji.Danas to radimo poslednji put, ali verujem da će odluka koju su građani Srbije velikom većinom doneli na referendumu upravo doneti ono što čekamo decenijama u ovoj zemlji i za šta smo, a mislio sam tako bar do referenduma do 16. januara, se zalagali svi na političkoj sceni. Međutim, dobronameran čovek se nekad i prevari, tako sam se ja prevario tog 16. januara očekujući da većina političkih subjekata ili možda i svi politički subjekti podrže promenu, ipak da podrže promenu Ustava kada je u pitanju izbor sudija u tužioca u ovoj zemlji.Međutim, većina predvođena SNS, predsednikom Aleksandrom Vučićem i našim koalicionim partnerima jeste pozvala građane građane da se izjasne sa da na referendumu, međutim jedan deo političke scene, onaj tajkunski, onaj kriminalni, onaj lopovski je bio protiv toga. Jasno je meni zbog čega, ali potrebno je da o tome još malo prodiskutujemo zbog građana koji ovo gledaju i zbog svih onih kojih se ovo tiče i svih onih koji su nam se obraćali prethodnih godina, sa svima sa kojima smo razgovarali širom Srbije i koji su dolazeći kod narodnih poslanika, kod svojih predstavnika, iznosili svoje probleme sa kojima su se suočavali decenijama u nazad. Uglavnom su se ti problemi odnosili na rad pravosuđa, na sudije, na korupciju, na tužioce, na razne oblike političkog uticaja, direktnog ili indirektnog.Ova promena Ustava jeste rezultat dugoročnog našeg gledanja na ovu oblast o kojoj govorim i na ono što su bile želje naroda. Želja naroda jeste da imamo nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo.Da sudije biraju oni koji su najkompetentniji za to, oni koji su najstručniji i oni koji su pozvani da to čine, takođe se to odnosi i na tužioce.Zašto to ne odgovara jednom delu političke scene, one koja sve što ima je stekla na krađi, na lopovluku, pa jednostavno, samo to, sve što su stekli, način na koju su sticali njima ne odgovara, jer su ovom zemljom navikli da upravljaju apsolutno na svim nivoima, da sve sudije budu partijski postavljene, svi tužioci, svako ikada zaposlen, bilo gde u pravosuđu morao je da bude partijski obeležen i da ima knjižicu žutog tajkunskog preduzeća, da bi mogao tamo da radi.I niste mogli da budete ni sudija, ni tužilac, niti na bilo koju funkciju odgovornu da budete izabrani u ovoj zemlji ako niste partijski obojeni, tj. ako niste opredeljeni da podržavate tajkune i mafijaše na vlasti.To se više nikada u Srbiji neće desiti iz prvog razloga, zato što više nikada u Srbiji na vlasti neće biti tajkuni i mafijaši oličeni u liku i nedelu Dragana Đilasa i njegovih saradnika, i iz drugog razloga, što donosimo konačno izmenu Ustava po kome to oni neće moći ni formalno pravno da čine.Dakle, ova zemlja će konačno biti i u tom smislu izbora sudije, tužilaca oslobođena partijskog i političkog uticaja.Šta nas čeka u narednih dva meseca zbog svih odluka koje smo donosili u ovom sazivu i onom prethodnom? Čeka nas to da će nastaviti pretnje, da će nastaviti, pre svega pretnje prema predsedniku Aleksandru Vučiću, da će nastaviti razvlačenje funkcionera SNS, da će nastaviti pretnje i razvlačenje funkcionera koji su bliski Vladi Republike Srbije, da će nastaviti pretnje svim građanima koji ne žele da glasaju za ono što predstavlja Dragan Đilas, ono što predstavlja ona Srbija mraka, nesreće, kriminala koju je vodio Đilas, koju je vodio i Tadić, i Jeremić, i Obradović i svi ostali sa te druge strane.Svi oni su ostavili ovoj zemlji samo dugove i nesreću, svi su oni ostavili samo zatvorene fabrike, ostavili lance, katance, sve ono što je morao Aleksandar Vučić da otvara, da gradi i da zida nakon njihovog odlaska sa vlasti.Moja koleginica Malušić je rekla – izgradili smo stotine kilometara auto-puteva, gradi se 1.200 kilometara auto-puteva, novih.Ni jedna vlast, pre vlasti SNS i pre predsednika Aleksandra Vučića nije toliko za infrastrukturu u Srbiji uradila kao ova vlast, apsolutno ni jedna. Ni jedna vlast u prethodnih 50 godina, koliko se građanima u Srbiji obećavao metro nije pokrenula ništa vezano za metro, apsolutno ništa. Ova vlast u Beogradu, naravno uz ogromnu podršku predsednika Aleksandra Vučića je počela da gradi Beogradski metro i paralelno će se raditi prva i druga linija metroa.Hteo sam i o tome nešto da kažem. Govore kako će taj metro kada bude izgrađen biti potpuno beskoristan. Verujem da je za Đilasa beskoristan. Znate, oni koji imaju privatne avione, jahte, automobile od više stotina hiljada evra, račune širom sveta, njima metro uopšte nije ni potreban. Njima je metro bio potreban samo kao predizborno obećanje da bi građane, da tako kažem „navukli da glasaju za njih i da podrže dalju pljačku sopstvene zemlje“.Ova vlast je odlučila da uradi ono što je u najboljem interesu građana, posebno govorim kada je metro u pitanju, u interesu građana Beograda i da, napokon rešimo i pitanja i gužvi i da modernizujemo konačno ovaj grad, da ga dovedemo na onaj nivo na kome su najveće svetske metropole, da imamo napokon metro.Posle pola veka obećavanja, a govorilo se nekad – obećanje, ludom radovanje, oni su mislili da je ovaj narod lud, pa su iz ciklusa izbornog u ciklus obećavali – biće metro, biće mostovi, biće čuda. Sećamo se onog jednog mosta na kome su 500 miliona evra uzeli, kolega Uglješa, da tako?Imamo danas te paralelne dve linije metroa koje će se graditi. Šta to znači za grad Beograd? Prolaziće i kroz centar grada, prolaziće kroz naseljene delove grada Beograda.Njima Beograda.Njima to nije važno. Važno je da se laže. Da se kaže kako ćemo da upropastimo izvorišta, kako ćemo ne znam ni ja šta sve da upropastimo, unakazimo u gradu Beogradu.Setite se krpenih Terazija na Novom Beogradu, setite za „Pazl grada“ na Voždovcu koji je građen bez ikakvih građevinskih upotrebnih dozvola, a koji je stotine miliona dinara koštao građane Voždovca i Beograda, u kome je neko dete, da je pušten ikada u rad taj „Pazl grad“ neko dete moglo život da izgubi. E, to su nedela koja je ostavio Dragan Đilas i Beogradu i Srbiji.Da se vratimo i na puteve. Zbog čega putevi nisu potrebni. On govori – šta će nama autoputevi? To nije potrebno. Dovoljna su vam dva autoputa i tu je kraj priče. Njemu je i to dovoljno. Naravno, kada ne gradi on, kada grade odgovorni i pošteni ljudi, kada će građani Srbije to da koriste, a ne tajkuni i mafijaši, onda autoput nije potreban.Naravno,

koji žele da ulože svoj novac u Republici Srbiji. Preko 7,3 milijarde evra novih investicija koje su na pragu da uđu u Republiku Srbiju, upravo zahvaljujući stabilnosti koju imamo oličenu u predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u odgovornoj politici Vlade Republike Srbije, u svim onim zakonima koji se donose u Skupštini Republike Srbije, slobodno mogu da kažem, i ovom referendumu za promenu Ustava koji govori da je Srbija slobodna zemlja, odgovorna u kojoj ćete imati slobodno, samostalno tužilaštvo, pravosuđe, u koje će građani, napokon moći da kažu – konačno imamo i pravni sistem uređen kakav treba, da bude nalik na najrazvijenije evropske zemlje i da možemo da kažemo da smo i zahvaljujući onom vozu koji ide preko 200 kilometara na sat i brzim prugama, sutra i do Budimpešte, jesmo ušli u taj brzi voz koji nas vodi u budućnost, sve zajedno sa Aleksandrom Vučićem.Pozivam građane, još jedanput, 3. aprila u ogromnom broju, svi na birališta, izađite, zaokružite listu Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića za budućnost naše dece.Hvala.

jedna od tačaka dnevnog reda o kojoj sada raspravljamo jeste i Republička izborna komisija, njene personalne promene koje će imati ukoliko usvojimo Predlog. Razlog jeste navodna želja bivšeg režima da dobiju fer izborne uslove.Znate, kada nemate rezultate dok ste vršili vlast ili imate rezultate koji su poražavajući, kada je bivši režim vršio vlast preko 600.000 ljudi je ostalo bez posla.Za vreme bivšeg režima nije napravljen ni jedan put, nije sagrađena ni jedna bolnica, nije otvorena ni jedna fabrika i nisu bili potrebni nikakvi izborni uslovi da bivši režim na izborima koji su održani 2012. godine … vlast.Iskreno, kao narodni poslanik koji je učestvovao i kao opozicioni narodni poslanik na mnogim izborima, ja bih voleo da smo tada imali ovakve izborne uslove kao opozicija. Po prvi put od kada se sprovode izbori u Srbiji stranke koje ne učestvuju u radu parlamenta imaće svoje predstavnike u Republičkoj izbornoj komisiji.Znate, ako aktuelni režim koga predvodi Aleksandar Vučić ima stabilan dinar, nisku stopu inflacije, za kratko vreme zaposli preko 600.000 ljudi, kada se gradi deset ili dvanaest auto-puteva, kada je Srbija jedno veliko gradilište, kada minimalna zarada bude mnogo veća nego za vreme bivšeg režima, onda neko mora da bude kriv bivšem režimu zašto ne može da pobedi Aleksandra Vučića na izborima.Onda će uvek da se uhvate za nešto. Te ljudska prava, te diktatura, ne mogu da pristupe medijima, što naravno nije tačno, imaju čak i medije koji oni kontrolišu, gde su i oni vlasnici, pa sve do samih izbornih uslova koje se oni potpisali i postavili dok su bili vlast.Čitavo

priča se o nekoj navodnoj krađi za predsedničke izbore 2022. godine i ovi parlamentarni vanredni koji treba u istom danu da se održe.Naši građani to i ne znaju i zato možda neko i poveruje u tu njihovu priču. Ali, pored sada ovih šest članova Republičke izborne komisije koji dolaze iz reda predstavnika opozicije koja nije parlamentarna, moram da kažem građanima da svi organi za izbore se formiraju po sledećem principu. Imamo stalni sastav, to je sada ovo što biramo, i proširen sastav.Kako se ulazi u prošireni sastav? Pazite, i Republička izborna komisija ima isti princip i lokalne izborne komisije i birački odbori. Onog časa kada vam Republička izborna komisija proglasi listu, imate pravo na još jednog člana te iste komisije, na još jednog člana biračkog odbora i njihove zamenike.Sada možete da zamislite kada 20 predstavnika lista bivšeg režima, ako je to moguće da sakupe dovoljan broj potpisa, potvrde im se liste i imaju svojih 20 članova u Republičkoj izbornoj komisiji i 20 članova u organima za sprovođenje izbora kao što su birački odbori, neka mi neko pokaže kako možete da zloupotrebite to i da navodno pokradete izbore? To je gotovo nemoguće.Bivši režim jako dobro zna da gube izbore prvenstveno zbog toga kako su se ponašali dok su bili na vlasti. Da bu bili dobri na vlasti, mi ih nikad ne bi pobedili. Da su oni otvarali fabrike, nikada ih ne bi pobedili. Da su gradili autoputeve, nikada ih ne bi pobedili. Da su gradili bolnice, nikada ih ne bi pobedili, škole.Sada neka razmišljaju, imaju sve vreme ovoga sveta, zašto više nikada neće dobiti priliku da vladaju Srbijom i nikakvi organi za sprovođenje izbora, tela, kako god se zovu, neće u tome da im pomognu, jer o tome ne odlučuju ni organi, ni tela, nego građani Republike Srbije, a građani Republike Srbije najbolje znaju kakvi su bili dok su bili na vlasti.Onda ide jedna sledeća priča - diktaturra. Šta su obeležja diktature? Zabrana slobode kretanja. Može da se kreće po Srbiji i van Srbije kako ko god želi. Zabrana slobode okupljanja. Evo, imali smo situacije da se okupljaju ispred Vlade Republike Srbije, evo sada u ovom trenutku ispred Narodne skupštine, blokirali su autoputeve na neprijavljenim skupovima protivzakonito i niko ih u tome nije sprečavao. Niko. O kakvoj diktaturi onda govorimo?O tome što hoćemo mlade ljude, koji nemaju dovoljno životnog iskustva i znanja, da prevarimo da je u Srbiji diktatura, jer prirodno je, mlad je čovek uvek pun energije, pun je želje za promenama i da se taj njegov nedostatak životnog iskustva iskoristi da podrži najobičnije lopuže koje su vladale Srbijom do 2012. godine.Evo, sada imamo jednu situaciju da napadaju predsednika Republike Srbije, čak planiraju da mu pišu i krivične prijave zato što je u jednoj TV emisiji obećao da će država pomoći i mladima zbog otklanjanja posledica izazvanih korona virusom. Kaže - nema pravo na to predsednik, to je kupovina glasova. Ne kupujemo mi nikakve glasove.Država ne postoji radi sebe same. Država postoji radi svojih građana i deo prihoda koja država ima, takođe, može da se vrati svojim građanima u skladu sa zakonom o kome će Narodna skupština da se izjasni.To što će po proceni Đilasa, ukoliko nekim čudom dođe na vlast, u državnoj kasi biti manje od 100 miliona evra za njega, koje je planirao da uzme za sebe, kao što je uzimao dok je vršio vlast, to je njegov problem, ali država postoji radi svojih građana, da bi svojim građanima popravila kvalitet života na određenoj teritoriji, da bi svojim građanima i svojoj privredi stvorila ekonomske pretpostavke da se razvijaju i napreduju.Setimo se kako je bilo do 2012. godine. Katanac za katancem, zatvorena fabrika za zatvorenom fabrikom. Ljudi iz Srbije su bežali. Sada nas optužuju zašto su mladi do 2012. godine bežali iz Srbije. Kakve veze ima s tim Srpska napredna stranka?Takođe, stranka?Takođe, u toj želji da prikažu da je u Srbiji nekakva diktatura stalno su govorili da su nezavisnost i samostalnost nosilaca pravosudnih funkcija ugroženi.Setite se samo onog sudije Majića koji je stalno pričao kako je pravosuđe u Srbiji dovedeno do ruba propasti, kako sudije gube svoju nezavisnost i samostalnost u odlučivanju, kako se presude donose iz samo jednog centra moći u Srbiji itd, itd, itd.Sada ja moram da pitam da li je neki sudija smenjen od 2012. godine? Nije nijedan. Da li je i jedan sudija razrešen, osim ako nije stekao uslov za penziju ili po njegovom sopstvenom zahtevu? Nije nijedan. O kakvoj to diktaturi govorimo?Da li neko hoće da kaže da su svi nosioci pravosudnih funkcija u Srbiji kukavice koje ne smeju da se odupru tom jednom centru moći? To nije moguće.Oni koji

je to reforma pravosuđa?Opštinski odbori političkih stranka donosili su odluke ko treba da bude izabran za sudiju, ko treba da bude reizabran. Ko je kakvog političkog stava, koju stranku simpatiše kandidat za razrešenje od sudije ili od tužioca, tako su odlučivali. Pa, moje kolege poslanici su čitali ovde odluke tih opštinskih odbora Demokratske stranke.U kakvom je sastavu radio Vrhovni kasacioni sud? Visoki savet sudstva u kakvom je sastavu radio? O tome se izjasnio Ustavni sud. Zamislite da oni koji pričaju o samostalnosti i nezavisnosti sudija i tvrde da su danas ugroženi, izabrali su za predsednika Vrhovnog kasacionog suda osobu koja u tom trenutku nije ispunjavala pretpostavke za izbor,

ili ko će biti razrešen.Pa, to su prava obeležja diktature – suspendovan Ustav, suspendovana samostalnost i nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija. Apsolutno se tada, doduše ne iz jednog centra moći, odlučivalo kakve će presude da budu napisane, jer su znale sudije da ako ne poslušaju, mogu opet da budu

o tome ko će biti reizabran, a ko će biti razrešen za sudiju ili tužioca. Lakrdija.Boško Ristić je ovde podmetnuo papir za izbor Nate Mesarević. Podmetnut je papir. Nema ga u izvorniku Narodne skupštine. Pokušajte da ga pronađete Pokušajte da ga pronađete predlog Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva za izbor Nate Mesarević. Pokušajte da ga pronađete ovde u Narodnoj skupštini. Nema ga. Sklonjen

nepoštujući zakonsku proceduru za predsednika Vrhovnog kasacionog suda. I to tad Majiću nije smetalo, nije smetalo ni Đilasu, nije smetalo ni Bošku Ristiću, ni Nenadu Konstantinoviću, ni Homenu, ni tadašnjoj ministarki pravde. Nikome nije smetalo, jer su imali uticaj na pravosuđe i mogli ste da pišete koliko god hoćete krivičnih prijava, protiv njih ni jedna neće biti procesuirana. Mogli ste da pokrećete parnice protiv kompanija koje su bile bliske režimu na vlasti, ili će taj postupak da stoji u nekoj fioci ili nikada neće biti izvršena presuda po osnovu nekog potraživanja, nikada.Hajde, recite mi jel neko dobio „Delta“ kompaniju na sudu u to vreme? Recite mi samo jedan primer, samo jednu presudu, a mislite da nije bilo ispunjenosti uslova za pokretanje tih postupaka i donošenje presuda koje bi nalagale Miškoviću da plati svoje obaveze prema dobavljačima? Jesu. Ali, svako ozbiljan je znao da je to unapred izgubljena bitka, jer ima svoje privatne sudije, ima svoje privatne tužioce, ima svoje privatne političare.

priča o tome kako ustavne promene nisu dobre, kao nam je pravosuđe u haosu, a on je učestvovao u pravljenju haosa i treba da ga bude sramota i da se pokrije ušima. ima šta više pravo da predaje i da prigovara? Nikome ništa.Evo, sad ima problema i oko toga da referendum i promena Ustava nije dobra. Kaže - nije dovoljno demokratska. Procedura za izbor sudija nije ono što bi bivši režim hteo. Šta bi hteo? Pa, istu onu vlast koju je imao 2008, 2009, 2010. godine, da se igra ping-pong sa sudijama i tužiocima.

Ili ako im spomenete, doterate ih do zida, što bi naš narod rekao, e tada nekako gledaju da pobegnu od te teme glavom bez obzira.Kad čovek nema rezultata, nema politiku, nema viziju, nema odricanja, može jednog građanina da prevari, samo jednom i čini mi se da je to najveći problem Dragana Đilasa. Ne može on više nikoga ga prevari, apsolutno nikoga. I zato mu najviše i smetaju reforme koje sprovodi SNS i Aleksandar Vučić.Neka on vodi svoju politiku, mi ćemo svoju. Neka mu bude jasno, u Srbiju se na vlast dolazi samo izborima. Nema više paljenja Skupštine. Nema više upadanja u državne institucije. S tom pričom je Srbija završila. Kad bude neko imao više glasova nego SNS, mi ćemo rezultat priznati, ali neka budu uvereni da ćemo svaku izbornu volju građana sačuvati.

narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svakako da o predlozima i o kadrovskim rešenjima koji se tiču pravosudnih i sudskih funkcija smo mnogo puta govorili ovde i diskutovali. Ne želim da se ponavljam i da svoje diskusije od ranije ponovo iznosim ovde, iz prostog razloga što mislim da ste i u prethodnim izlaganjima kolega narodnih poslanika mogli da čujete šta je suština i šta su otprilike negde zahtevi ne narodnih poslanika, već građana Srbije.Već Srbije.Već dugi niz godina imamo situaciju gde ljudi koji su se enormno obogatili na račun građana Srbije nisu odgovarali za to. Imamo situaciju gde ljudi koji su u politiku ušli sa 70.000 evra, ženinom kućom i polovnim automobilom „Saab“, kao što je primer Dragana Đilasa, danas imaju samo u nekretninama preko 20 miliona evra.Građanima Srbije je jako teško objasniti kako se sve to postiže za negde oko 10 godina vlasti, koliko su oni bili u prilici da u režimu DS vode i Beograd i Srbiju.Tako da, u tom nekom smeru ne želim previše da se zadržavam na ovom delu diskusije danas, iz prostog razloga što sve što bih drugo rekao, bilo bi ponavljanje. Ali, suštinski želim da ljudi koje budemo danas izabrali, ako pričamo o kandidatima i o tim nekim kadrovskim rešenjima, samo da se drže slova zakona i da uvek rade u interesu građana i da rade uvek u interesu Srbije i da se i na taj način ophode prema svakome.Jedino što bih im, takođe, poželeo jeste i sreća, jer će od strane jednog dela opozicije, pre svega ovog dela opozicije koji predvodi Dragan Đilas, biti izloženi kojekakvim pritiscima. Oni su skloni tome bili i kad su vodili državu, a posebno su skloni tome danas kada su jedan deo najagresivnije opozicije i grupe političara koji nekakvom agresijom, pretnjama, žele da se vrate na vlast.Ono što je za mene danas ipak mnogo bitnije i o čemu nisam imao prilike toliko da diskutujem kao o pravosuđu, jeste sastav RIK i jeste nešto što nas očekuje jako brzo, a to su izbori 3. aprila.Mislim aprila.Mislim da su i kolege pre mene diskutovale o tome i govorile koliko je ustupaka načinjeno opoziciji kako bi konačno oni skupili hrabrosti i izašli na izbore i jednom za svagda rešili tu dilemu građanima Srbije, a to je koliko njih uopšte neko podržava. Čak je i taj cenzus od 3% izgleda za njih nedostižan, pa su do sada pokušavali kojekakvim čudnim i nikad u svetu viđenim zahtevima da nađu opravdanje za neizlazak na izbore. Međutim, kada su im danas svih 36 zahteva prihvaćeni, vidite da se njihova retorika drastično promenila i da sada idu u nekakve konkretnije pretnje nasiljem, a isto tako nas upozoravaju da SNS 3. aprila nikako ne sme da proslavi pobedu ili da kaže da je pobedila na tim izborima.Zašto sve ovo govorim? Iz prostog razloga što u proteklih nekoliko godina

I to vam dolazi kao posledica nedostatka bilo kakve politike.Izvinjavam se još jednom zbog ovog lapsusa, dobacivali su mi iz zadnjih redova.U želji da kažemo da one dugove koje su oni ostavili iza nas, nikada više ne sme da se ponovi tako nešto nijednoj generaciji u budućnosti.Kada nemate nikakve rezultate, kada ne možete nikako da se takmičite sa rezultatima koje je postigla SNS, pre svega vođena politikom predsednika Aleksandra Vučića, onda morate da izmišljate, da iznosite nekakve laži, neistine i da pokušavate da lažnim aferama umanjite bilo kako taj rezultat. I ako uzmete u obzir da su oni danas kandidovali troje ljudi kojima je najveća preporuka to što su upropastili našu zemlju, vidite koliko je njihova politika danas besmislena.Nikada se u našoj zemlji nije desila situacija da ljudi ulaze u predizbornu kampanju tako što vam obećavaju šta će to srušiti ili šta će to umanjiti. Neverovatno je da danas Marinika Tepić, kandidat za premijera, vam iznosi podatak i kaže da kada oni dođu na vlast, plata lekara će biti hiljadu evra. Neverovatno je da ona ne zna da je danas već za lekare koji imaju specijalizaciju taj iznos od 1020 do 1450 evra. Ako su mislili na lekare opšte prakse, oni danas imaju platu od 950 evra. Ne znam kakva je to njihova sjajna politika koja obećava povećanje od svega 50 evra?Čisto da bi građani znali, radi istine, današnja plata medicinske sestre je na nivou lekara opšte prakse u vremenu Dragana Đilasa. Samo vam taj podatak i ta sfera našeg života i društva jasno pokazuje koliko je naša ekonomija danas naprednija, jača, stabilnija i koliko smo uspeli svi zajedno sa građanima Srbije, kao jedan veliki tim, da napredujemo i da radimo.Ono što je vrlo interesantno, danas su kolege diskutovale o tome, jeste činjenica da su za gradonačelnika kandidovali čoveka koji sam kaže da nije kompetentan i da ne može time da se bavi. Ne želeći da ulazim u njegove godine i to da li on za sebe smatra da je sposoban ili nije, ali te stvari i te izjave su se menjale iz nedelje u nedelju. Ono što je problematično jeste što taj čovek nije ni postao gradonačelnik, a već je počeo građane da deli na građane prvog i drugo reda.Tako reda.Tako u jednoj emisiji, gde su došli do nekog čuvenog predloga da spomenik Stefanu Nemanji premeštaju u Marinkovu baru, dolazimo u situaciju da se oni podsmevaju tome i da građane i Marinkove bare, ali i Borče tretiraju kao građane drugog reda i na taj način su pokušavali da ih nekako omalovaže. Meni samo nije jasno kakva je to poruka građanima, a pogotovo mi nije jasno kakva je to poruka, ako dolazi od čoveka koji pretenduje da bude prvi čovek, odgovoran za svakog stanovnika Beograda, ali isto i onih ljudi koji dolaze u naš grad.Takođe, nije mi jasno kako neko ko sam za sebe kaže da ne shvata kako funkcioniše grad Beograda, neko ko ne shvata kako funkcionišu gradska preduzeća i neko ko ne zna sistem funkcionisanja grada Beograda za sebe kaže - dobro, u redu, ja nisam stručan za to, ali ću ipak naći neki tim koji će to moći da radi. Mislim da se tu ogleda sva neodgovornost ljudi koji danas pretenduju da se vrate na vlast. Najviše vam to pokazuje koliko njih u suštini baš briga za razvoj Beograda i Srbije i koliko im je ipak stalo samo do fotelje i do ličnog interesa i do nastavka bogaćenja.Međutim, ono što je posebno danas svima odjeknulo jeste činjenica da, koliko god se mi trudili da izborni uslovi budu po želji tog dela opozicije i generalno opozicije koja se bunila da im izborni uslovi koje su oni kreirali nisu po volji… Često smo bili u prilici da čujemo da im ne odgovara zastupljenost u medijima, pa su tako pričali da oni žele da imaju svoje termine i na RTS i na RTV, da oni smatraju da moraju da imaju makar sat dnevno direktnog uključenja.Kada se došlo do konkretnih poziva da učestvuju u nekakvim emisijama, njihov prvak Zoran Lutovac je danas objavio – „ovog puta sam pozvan u Radio Beograd da govorim o odnosima sa Kinom i SAD. Ako prihvatim beležiće se kao učešće opozicije na državnom mediju, a ako ne prihvatim beležiće se kao odbijanje opozicije da učestvuje“.Poštovani građani Srbije, mene sada samo zanima da li je u ovo u skladu sa onim što su oni tražili ili ipak i ovo samo dokazuje da oni jednostavno više ne znaju šta će sami od sebe i da nemaju nikakav plan i program da ponude građanima Srbije. Mislim da je normalno da ljudi koji pretenduju da se vrate na vlast, ali i koji žele da učestvuju u političkom životu Srbije, ljudi koji žele da se bave politikom, koji će učestvovati u izbornom procesu, mislim da je normalno da učestvuju u ovakvim emisijama i mislim da je normalno da se bore za reč, da se bore za to da se čuje njihovo mišljenje. Očigledno svesni da nemaju šta da ponude građanima, sem gole mržnje prema Aleksandru Vučiću, oni beže i od ovakvih emisija za koje su se sami zalagali.Na samom kraju želim da pozove građane i Beograda i Srbije da 3. aprila izađu na izbore, da sami odluče koga će podržati, a ja sam uveren da rezultati koje smo postigli kao kao SNS, kao jedan tim koji je predvodio predsednik Aleksandar Vučić su dovoljni da ukažu nama poverenje, jer sve ono što smo postigli garantuje i da onu viziju koju imamo i obećanja koja sada dajemo u kampanji ćemo zasigurno ispuniti, a sve u interesu da stvorimo bolje bolje sutra za svu našu decu i generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija. **Stefan Krkobabić** Hvala gospodine Mirkoviću.Sledeći na listi prijavljenih je prof. dr Vladimir Marinković. Hvala uvaženi potpredsedniče Orliću.Poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, moje uvažene kolege su danas govorile o svemu onome što smo mi uradili kao većina u ovom parlamentu i kao SNS po pitanju unapređenja izbornih uslova i mnogo puta do sada, za ovih, hajde da dokazali, pokazali koliki je demokratski kapacitet i uopšte državnički kapacitet SNS, s obzirom da imamo jednu vrstu presedana o kojem danas raspravljamo i sigurno ćemo usvojiti, a to je da će i vanparlamentarne stranke biti deo RIK, što nije imanentno ni mnogo razvijenijim državama i državama koje imaju, hajde da kažemo tako, mnogo dužu demokratsku tradiciju od Republike Srbije, ali to je još jedan vid širine stranke koja je najmnogobrojnija i najveća, definitivno, na teritoriji jugoistočne Evrope, koja, to moram da kažem, jedina ima u Republici Srbiji jedan jasan program, političku platformu za budućnost, ne političku platformu za treći ili četvrti april, kako bi naši politički protivnici, teško mi je da tako nazovem neke od njih, pošto to i nisu, s obzirom da nemaju političku agendu.Dragan Đilas nije naš politički protivnik. Znači, to su ljudi koji se već jedan duži vremenski period predstavljaju kao opozicija. To su ljudi koji žele i ne kriju to više da na jedan nasilan način dođu do vlasti, odnosno dođu ponovo na vlast u Republici Srbiji bez ikakvog političkog programa, bez ikakve političke agende, uz pomoć stranih centara moći, misleći, govoreći, upravo oni o tome, kako oni kažu, ne o 6. oktobru, nego o 4. aprilu, što jasno i metaforički pokazuje i određuje to da oni ne ne žele izbore, ne žele bolje izborne uslove, ne žele dijalog, ne žele razgovor i jednu konstruktivnu raspravu o tome kako će Srbija da izgleda, kako ćemo da ekonomski razvijamo našu zemlju, kako ćemo da dođemo do što više radnih mesta, nego da se vratimo na onu politiku koju su oni realizovali do 2012. godine. Teško mi je i nemam običaj da govorim teške reči, ali pljačkali ovu zemlju, napravili od nje jednu tajkunsko-političku tajkunsko-političku oligarhiju, zemlju koja nije imala svoju nezavisnost i koja nije funkcionisala samostalno u punom kapacitetu.O tome oni pričaju i tu je razlika glavna između SNS, između našeg predsednika Aleksandra Vučića i te tzv. bojkotaške opozicije koja samo misli na vlast, koja samo misli kako će da dođe do budžeta i kako će da koristi narodne pare u sopstvene svrhe, kako će da puni svoje džepove i jednog uskog kruga ljudi koji je vezan za njih.Naravno, mi smo spremni i moram da napravim jednu jasnu diferencijaciju i po još jednom osnovu, a to je da postoji opozicija i postoje političke partije sa kojima smo mi žestoki politički protivnici i razlikujemo se ideološki i po pitanju ekonomskog razvoja, socijale, svega onoga što pretpostavlja društveni razvoj i to kako ovo društvo treba da izgleda u budućnosti. To su partije koje nisu želele

koje mi imamo unutar naše zemlje, znaju da treba da razgovaramo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da odluke treba da donosimo zajednički bez mešanja i bez prisustva bilo koga sa strane.Oni koji su naučili da dobijaju naloge sa strane, oni koji su naučili da budu… Imaju Amerikanci jedan lep termin, izraz za to – papet, lutke stranih centara moći. Prvo što su uradili jeste da su rekli – e, mi nećemo da se dogovaramo o budućnosti naše zemlje sa našim kolegama, sa našim političkim protivnicima, ne, nego ćemo zvati pomoć iz inostranstva, ljude koji će nam pomoći, i to je ta agenda već nekoliko godina da na vlast dođemo bez izbora, bez glasanja, bez izborne volje svih onih koji treba da izađu na izbore i da glasaju, da u skladu sa civilizacijskim dostignućima 21. veka izraze svoju volju, da imaju pravo da biraju i da svi imaju pravo da budu birani, oni na to ne pristaju.Oni i dan-danas spremaju teren i govore o nekoj navodnoj, potencijalnoj malverzaciji u vezi izbornog procesa i na nivou izbora za predsednika Republike i na nivou parlamentarnih izbora, izbora za grad Beograd, a u stvari su politički šuplji. Njihova jedina želja je ogoljena, a to je da uklone predsednika Aleksandra Vučića kao personifikaciju progresa i razvoja Republike Srbije, koji im je najveća smetnja da ponovo rade ono što su radili od 2000. do 2012. godine.Jednostavno, tu se radi o dva koncepta Srbije, ako možemo da govorimo o konceptima, pošto ovde imate jasan politički program, jasnu političku platformu, deset tačaka usvojenih na Skupštini SNS, deset tačaka za budućnost Srbije, samostalna Srbija, nezavisno donošenje odluka, ekonomski jaka zemlja, poljoprivredno jaka zemlja, zaštita vitalnih nacionalnih interesa naše zemlje i svakodnevna borba za integritet naših građana, naše države, briga za Srbe koji žive van Republike Srbije, neskrivena briga i polaganje prava na to,

koji je otišao i u Moskvu i u Peking i u Vašington i u Brisel i u Berlin i rekao da Srbija ima legitimno pravo da vodi računa o svojim sunarodnicima i o svojim braći i sestrama koji žive van Republike Srbije, da će ih pomagati ekonomski, da ćemo raditi na modernizaciji celog regiona i na taj način na stabilnosti celog regiona. I ne govori on slučajno tako često o stabilnosti i koliko je ona važna govori činjenica da je danas Srbija šampion u investicijama. Ja sam gledao jedan njegov intervjuu pre dva dana, zamislite, u tom, kako se to kaže ekonomski, pajplajnu imamo 7,3 milijarde evra investicija u infrastrukturu novih fabrika, novih radnih mesta.Srbija nije više šampion samo u sportu, Srbija je šampion u ekonomiji. Srbija je šampion u kulturi. Srbija ima potencijal da bude šampion u mnogim oblastima društvenog života, ne samo na teritoriji zapadnog Balkana, već na nivou cele Evrope.Sve smo to uradili zahvaljujući viziji i jednom državništvu i liderstvu predsednika Aleksandra Vučića koji, kako sam rekao, ima za cilj da realizuje planove "Srbija 2025", "Srbija 2030", velikih infrastrukturnih planova, velikih infrastrukturnih radova, obraćanju pažnje i fokusu na demografsku strukturu našeg stanovništva i naše zemlje. To su ozbiljne stvari i to je ozbiljna politička platforma.Jako je dobra vest da će mladi ljudi ponovo, da je Srbija dovoljno jaka, dovoljno ekonomski snažna, dobiti na leto još 100 evra pomoći. I nemojte da slušamo sve one koji kritikuju i koji su kritikovali takav potez i tokom pandemije. Pogledajte neke mnogo razvijenije zemlje, i ovde u Evropi a i u Americi, ni jednog trenutka nisu prestali sa davanjem tih tzv. helikopter para pomoći mladim ljudima, pomoći preduzetnicima. Sve je to Srbija radila, ali sa jednim jasnim ciljem, da održi ekonomiju, da unapredi ekonomske i biznis uslove u ovoj zemlji, da unapredi i očuva zdravstveni sistem, da gradi kovid bolnice, da gradi kliničke centre, da vodi računa i o medicinskim sestrama i o lekarima koji treba da ostanu ovde i da rade dostojanstveno svoj posao za visoku platu.To će doneti upravo tih 7,3 milijardi evra koje imamo za narednih nekoliko godina, to će doneti upravo mogućnost i uslove da ta njihova zarada bude još veća nego što je sada, a prosečna plata lekara je 120 hiljada dinara. Prosečna plata u Republici Srbiji je negde oko 600 evra, u Beogradu 740 evra. Ova zemlja se menja toliko drastično da jednostavno

takva politika i takva izbalansiranost politike, posebno spoljne politike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića je upravo doprinela tome da imamo ovakav model razvoja i ovakav snažan razvoj i rezultate i ovoliki procenat zapošljavanja ljudi, novih investicija.Jedna jako lepa i velika vest koja je onako prošla dosta ispod radara je da je predsednica Vlade Ana Brnabić pre nekoliko dana u Švajcarskoj potpisala sporazum da se u Srbiji gradi centar za Četvrtu industrijsku revoluciju. Mi smo ovde zahvaljujući SNS i Aleksandru Vučiću gotovo i preskočili jednu. Znači, mi smo od jedne zemlje koja je bila potpuno ekonomski devastirana,

koje su realizovale ovde interese u našoj zemlji i regionu, mi danas govorimo o jedno jako uspešno sprovedenoj digitalizaciji, govorimo o veštačkoj inteligenciji, govorimo o 1,4 milijarde evra koje napravi IT sektor u našoj zemlji, govorimo o mladim ljudima koji imaju poverenja u SNS i u Republiku Srbiju i u Aleksandra Vučića.To je primer ovog mladog momka koji je prodao svoju kompaniju iz Novog Sada i koji nije morao nije morao da plati porez na to u ovoj zemlji, ali je video i zna da će taj njegov novac od poreza da ode u nove auto-puteve, zna da će da ode u železnice, zna da će da ode u škole, zna da će da ode u vrtiće, u bolju socijalnu

između jakog i snažnog privrednog razvoja i privrednog oporavka i jedne odgovorne, dobre i kvalitetne socijalne politike, ali koja daje za pravo svima i motiviše, posebno mlade ljude da rade ovde, da ostaju ovde, da plaćaju poreze, da zasnivaju svoje porodice.Zato će Srbija za nekoliko decenija imati mnogo više ljudi i mnogo više stanovništva nego što sada ima, zahvaljujući upravo tom Vučiću koji danas razmišlja o tome šta će se dogoditi 2050. ili 2060. godine, kao što je razmišljao i o energetskoj bezbednosti.Zamislite oni koji su 2015. godine pritiskali, govorili, kritikovali predsednika Vučića, tada premijera, zašto ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji, zašto ne upodobimo našu spoljnu politiku sa EU. Zamislite Zamislite da je to uradio. Da li bi Srbija danas plaćala gas po jednoj četvrtini berzanske cene, a berzanska cena je negde oko 989 dolara trenutno na današnji dan. Mi plaćamo 275 dolara. Zbog toga, zbog takvih odluka naši građani nemaju oko čega da brinu, privreda nema oko čega da brine. Investitori nemaju oko čega da brinu i zato smo mi jedina država na svetu gde u toku pandemije, u jeku pandemije ni jedan investitor koji je bio zainteresovan da ulaže u ovu zemlju nije odustao od Srbije. Niko ne odustaje od Srbije, svi žele u Srbiju. Svi žele da vide ono što je Srbija napravila u proteklih nekoliko godina i da vide to ekonomsko čudo.Ne treba da budemo, po meni, ni lažno skromni da ne kažemo da jesmo ekonomski tigar ovog regiona, da treba da se pohvalimo sa „Beogradom na vodi“. Šta je uspeh jedne privrede, jedne države kada imate u našem glavnom gradu, to je ponos, jedan „Beograd na vodi“ kome se svi dive, kome se ceo svet divi, kad imate infrastrukturne projekte i početak izgradnje metroa, prvi put bez mnogo priče, puno rada, puno energije, puno delovanja?Deset hiljada evra košta metar kvadratni u „Beogradu na vodi“ . To daje motiv i to se kupuje. Tu dođu ljudi koji žele da investiraju, koji žele da provode vreme u ovoj zemlji i kupuju zato što znaju da je Srbija stabilna zemlja, zato što znaju šta mogu da očekuju i od ove vlasti i od ove države u narednih godinu dana i u narednih pet i u deset godina.Prvi put se događa događa u istoriji da smo toliko stabilni i da smo toliko rezultata napravili po pitanju ekonomije.Šta imamo sa druge strane? Koji je drugi, ja ne mogu da ga nazovem, politički koncept, jer tu politike nema. Ni jednog trenutka u proteklih nekoliko godina mi sa tim ljudima nismo mogli da razgovaramo o politici, jer nema politike, jer nema ideologije, nema ekonomije, nema ničega. Ima samo želje za rušenjem, ima samo izjava tipa – srušićemo „Beograd na vodi“, srušićemo metro, srušićemo sve ono. Valjda će srušiti i ovih nekoliko stotina kilometara autoputeva. Valjda bi i to srušili, valjda bi minirali i železnicu samo zbog toga što je to napravio i uradio Aleksandar Vučić.Moje Vučić.Moje kolege su govorile dosta o tome, posvetile puno vremena, ali moram da pomenem još jednom i to da je sramno ponašanje tih njihovih kandidata, posebno kandidata za gradonačelnika Beograda i ovog reditelja Gorana Markovića prema ljudima koji žive na obodima Beograda, prema ljudima koji žive u unutrašnjosti.Zamislite sada sada grotesku cele ove priče da čovek koji se zove Dragan Ristić, frontmen grupe „Kal“, napiše jedno pismo tom istom Goranu Markoviću i ovaj mu odgovora. On je i dalje ubeđen da su oni superiorni, da su oni bolji od ljudi koji žive u Marinkovoj bari, koji žive u Borči, u Krnjači, da su bolji od nas koji živimo u Zemunu, bolji su, možda, od ljudi koji žive u Rumi.Nisam znao Rumi.Nisam znao i dobro je da su to rekli da bi ogoleli sebe i da bi građani Republike Srbije valjda videli da je prof. dr Aleksandar Martinović gori od njih samo zbog toga što živi u Rumi, a može da im drži predavanja ne samo iz ustavnog prava, iz pravnih nauka, nego predavanja iz istorije i mnogih drugih disciplina, ali i veština, jer mu, i mnogima ovde od nas, nisu ni od članaka, naravno.Kada imate takve, a ne mogu da kažem, to nisu politički protivnici, jasno je da jednostavno naša borba biti takva i naša strategija i plan za 3. april je ono što smo uradili i ono što ćemo da uradimo za građane, a građani Republike Srbije, po svemu onome što možemo da vidimo, a naravno dostupno nam je, podržavaju te ljude i te političare u pokušaju baš onoliko koliko upravo, naravno, i zaslužuju. Zbog toga su oni sve gori, zbog toga su oni sve nervozniji, jer podrška njima se kao statistička greška. Jedino kada se nešto ujedine mogu, eventualno, po nekim istraživanjima koja sam ja video, da pređu cenzus, ali daleko od toga.Mislim kada oni vide kakvu podršku i kakvu plebiscitarnu podršku ima predsednik Aleksandar Vučić kod građana Republike Srbije da jednostavno oni zbog toga i rade i govore ove stvari koje ne da nisu, ajde da kažem, tim jezikom, političke korektne, nego one nisu normalne uopšte. Znači, to nije normalno ponašanje prema građanima ove zemlje i prema ljudima čije glasove treba da dobijete. Čak i ako ne glasaju za vas ono što je suštinski je da budete kao političar odgovoran i pristojan čovek, što naravno njima apsolutno nije imanentno.Završiću time - šta je odgovor Vučića na sve to što se dešava ne samo u proteklih dve, tri nedelje, dva, tri meseca, nego ta brutalna kampanja dehumanizacije traje već godinama nažalost. Nadam se, imamo danas i izbor sudija i tužilaca, da će pravosudni organi da reše mnoge one stvari za koje smo mi zabrinuti ovde kao narodni poslanici. Mislim da ne treba skrivati se iza bilo čega, nego otvoreno reći da je u interesu ove države i u interesu građana Republike Srbije i ovog parlamenta, nas kao narodnih predstavnika, da se istraže svi oni pokušaji i sve ono što je rađeno, u smislu saradnje i koordinacije transverzala između međunarodnog organizovanog kriminala, međunarodnih centara moći i naših ovde ljudi, domaćih, u našim institucijama, po pitanju ugrožavanja života života predsednika Aleksandra Vučića. To je nešto što je kondicio sine kva non i na čemu će ceo pravosudni sistem da polaže svoj ispit. Za mene je to tako. Ja nisam pravnik, ali za mene će to biti signal da li je pravosuđe i da li su pravosudni organi, sudije i tužioci nezavisni, da li su sposobni, da li su efikasni kada nam se daju odgovori na ta pitanja.Šta je odgovor Aleksandra Vučića? Odgovor je poseta Kini, odgovor je rezultat. Odgovor je potpisivanje najavljeno sporazuma o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom koja će dati još dodatni vetar u leđa našoj ekonomiji, učiniti ovu zemlju još više atraktivnijim za nove investicije, za nova radna mesta, za kompanije širom sveta koje će dolaziti ovde i ulagati, jer će biti lakše da izvoze svoju robu i usluge u Narodnu Republiku Kinu koja je jedno ogromno tržište, jedna ogromna nepokošena livada, kada su u pitanju ekonomske, IT i i sve druge mogućnosti.To je ono što u stvari nudi, kratko u jednoj rečenici, Aleksandar Vučić, SNS ovoj državi i ovim građanima. Sa svakog puta rezultat, sa svakog sastanka rezultat, sa svakog sporazuma novi kilometar autoputa, novo radno mesto i to ovi salonski kvazi političari nikada neće moći da dostignu. Mi ćemo naravno snažno nastaviti da podržavamo našeg predsednika.Kao što sam i prošli put rekao, on jeste podigao jednu visoku lestvicu, ali mislim da ćemo uspeti da ga sledimo u jednoj snažnoj kampanji za bolju Srbiju, za budućnost naše dece i za odbranu naših nacionalnih i vitalnih interesa. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Vuk Mirčetić. **Vuk Mirčetić** Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Poštovani gosti, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Srbije, SNS je stranka koja je potekla iz naroda i zato je za nas važno da radimo na daljem jačanju svih institucija, pa tako i pravosudnih institucija, institucija koje će raditi i za narod i u ime naroda i većina današnjih tačaka se upravo i odnosi upravo i odnosi na one koji treba da rade u ime naroda. Odnosi se, danas pričamo, na pravosuđe i današnje tačke, većina, se odnose upravo na izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju i na tužioce.U prethodnom periodu, kolege su dosta pričale o tome na današnjoj sednici, ali i na prethodnim sednicama, narod je nekako izgubio poverenje u pravosuđe i to je ono na čemu mi radimo već godinama i nije loš podsetiti, kolega koji je danas bio ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, gospodin Dejan Kesar je pričao o tome, o onoj katastrofalnoj reformi pravosuđa iz 2009. godine kada je 850 sudija ostalo bez posla. Ta reforma je našu državu koštala 44,7 miliona evra, ali sa druge strane i dan danas se još uvek oporavljamo od toga.To je bio period, ako se sećate, kada je DS poistovećivala stranačke organe sa opštinskim organima, njihove opštinske odbore sa opštinama i Društvo sudija Srbije je Dnevnom listu „Politika“ poslalo jedan dopis, odnosno informaciju da su došli u posed jednog dokumenta, odnosno odluke Opštinskog odbora DS Vlasotince koje je predložilo neke kandidate za sudije, a jedina preporuka i jedini kriterijum im je bio da li je neko privržen DS, da li se trudi itd. Za jednog od kandidata su čak napisali – ne zanima ga politika, ali je saradljiv. Da stvar bude još interesantnija, ova stranačka odluka je imala i dva pečata na sebi. Sa jedne strane, u donjem levom uglu je bio pečat DS, a u donjem desnom je bio pečat Opštine Opštine Vlasotince.Mi tu vidimo da je DS, da su predstavnici bivšeg režima poistovećivali i stranku i stranačke organe i republičke organe, odnosno opštinske organe. Srećom, rezultati koje danas postiže Srbija, predvođena politikom Aleksandra Vučića su svakako, za ponos. Mi treba da se zapitamo da li želimo da se vratimo u onaj prethodni period, period bivšeg režima, ili da nastavimo da napredujemo dalje. Mi se danas borimo da povratimo poverenje građana i to ne samo kada je pravosuđe u pitanju, već generalno, kada su sve institucije u pitanju.Ljudi danas danas vide promene. Jednostavno, kada Aleksandar Vučić izađe sa izjavom i kaže da će građani Republike Srbije dobiti neku finansijsku pomoć, oni tu finansijsku pomoć i dobiju. Kada Aleksandar Vučić izađe i kaže da će Srbija graditi 10 autoputeva i brzi saobraćajnica, Srbija danas gradi 10 puteva i brzih saobraćajnica. Evo, da pitamo koja država može da se pohvali tom činjenicom.Jednostavno, naš narod danas zna Aleksandar Vučić kada izađe i kada kaže nešto da će nešto biti, to tako i bude. Za razliku od onih koji jednostavno nisu marili za to kako građani žive, mi danas aktivno radimo na tome da se povećavaju i plate i penzije i da tako omogućimo bolji život svih naših građana. Da se podsetimo Da se podsetimo i da uporedimo plate iz nekog prethodnog perioda. Evo, lepo se vidi na kameri, 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić postao premijer vlade, prosečna plata je bila 330 evra. Samo nekoliko godina kasnije, ove godine, danas, imamo projekciju za januar, čekamo taj izveštaj, u januaru se očekuje da prosečna plata bude 610 ili 615 evra. Mi smo ovde stavili 610 evra. Dakle, vidite koje je to povećanje prosečne plate za nepunih osam godina.S druge strane, kada pričamo o prosečnim platama moramo da pomenemo one i koji su na prvoj liniji fronta zbog ove pandemije korona virusa, evo, skoro dve godine, prosečna plata lekara specijaliste. Jako je interesantno što pojedini kandidati, pojedini predstavnici bivšeg režima, koji danas hoće da dođu na vlast i da se kandiduju na izborima, govore da će kada oni dođu na vlast, vlast, prosečna plata lekara specijaliste biti 1000 evra. Pa, zašto da im smanjujemo platu, ona je već sada 1000 evra. Ovde imamo Ovde imamo grafikone koji to pokazuju.Godine 2011. prosečna plata lekara specijaliste bila je 609 evra, 2022. godine 1020 evra. Ako pričamo o crvenoj zoni, o Kovid zoni 2022. godine u crvenoj zoni prosečna plata lekara specijaliste je 1548. evra. Ako pričamo o medicinskim sestrama, a povećanje plata kod medicinskih sestara je bilo najveće 2011. godine, medicinska sestra je prosečno zarađivala 282, evra, ove godine zarađuje 522 evra. To je preko 80% povećanje plate medicinskih sestara. Ukoliko pričamo o crvenoj zoni, prosečna plata medicinske sestre je 674 evra.To su neke činjenice o kojima mi danas pričamo. Jako je važno i da podsetimo na to da su zdravstveni radnici u januaru dobili 10 hiljada dinara finansijske pomoći, jer mi na taj način želimo da pokažemo zdravstvenim radnicima da smo im zahvalni na svemu onome što su oni radili u prethodnom periodu.Nama je ujedno važno i da pokažemo da mislimo i na penzionere. Evo, sutra kreće isplata 20 hiljada dinara svim penzionerima. Naši stariji sugrađani su nam važni iz više razloga, pre svega, ovu državu smo mi nasledili od njih, s jedne strane, a s druge strane oni su razumeli one teške mere finansijske konsolidacije i zbog toga moramo da pokažemo da smo i mi kao država odgovorni prema njima i da smo tu za njih.Međutim, ponekada me mladi pitaju zašto mi toliko mislimo na naše starije sugrađane, zašto toliko dajemo penzionerima, zašto oni ne dobiju ništa od države. svi punoletni građani Republike Srbije prošle godine i dobili finansijsku pomoć od države, ali ove godine i to je prvi put da je država pokazala da misli i na one koji nisu punoletni. Dakle, svi građani Republike Srbije od 16 do 29 godina, dobili su 100 evra pomoći od države. Čak se skoro milion i 20 hiljada mladih ljudi prijavilo za ovu vrstu pomoći. Zašto je to važno? Neće se mladi obogatiti od toga, ali će on taj novac shvatiti kao svoj novac, kao novac koji su oni zaradili i znaće da cene to, znaće da cene državu, znaće da je država tu za njih, da država s druge strane ceni njih. Ovo su neke činjenice o kojima mi pričamo. Naveo sam samo neke.Jako je važno da podsetimo i uvek smo pričali o tome i pozivali smo se na to, koliko je fabrika otvoreno u prethodnom periodu, radnih mesta, evo, sada, sa koliko investitora trenutno komuniciramo i koje su to investicije koje nas očekuju u narednom periodu. Dakle, to su činjenice, to su rezultati, to su planovi koje mi imamo za budućnost.Sada imate situaciju da oni kao ujedinjena demokratska stranka, mislim da im je čak to i slogan, žele ponovo da dođu na vlast. Obzirom da i oni znaju za ove činjenice o kojima smo pričali, obzirom da i oni znaju kako je bilo kada su oni bili na vlasti, a kao je sada, a nemaju nikakav politički program koji bi mogli da ponude, osim naravno mržnje prema predsedniku Aleksandru Vučiću, pretnji povremenih, mogu reći i učestalih itd. njima je neophodno da nešto izmisle, jer nikakav politički program nemaju.Kada ih pitate šta oni nude, oni kažu da jednu od stvari koju nude jeste da hoće da izmeste spomenik Stefanu Nemanji u Marinkovu baru i Borču. To su jako interesantne dve stvari. Tu sa jedne strane vidite odnos tih ljudi prema istoriji i tradiciji Republike Srbije, a sa druge strane vidite da je odnos tih ljudi prema građanima Marinkove bare i Borče.Ja pitam – zašto su ljudi iz Marinkove bare i Borče, po njihovim mišljenju građani drugog reda, zašto su oni manje važni od ljudi koji predlažu da se spomenik Stefanu Nemanji pomeri u Marinkovu baru i Borču?

itd.Imali smo čak i pojedina reagovanja i udruženja Roma, predstavnika Roma na takve izjave i oni su potpuno u pravu. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo da se bilo ko u Republici Srbiji oseća kao građanin drugog reda, gde god da žive. Posle toga kada su pokušali da daju neku drugu izjavu rekli su – u redu, prebacićemo spomenik u centralnu Srbiju. Pa čekajte, centralna Srbija je manje važna od nekih drugih delova grada gde oni žive?Onda imate situaciju da Marinika Tepić da izjavu i kaže da će kada oni dođu na vlast, raskinuti ugovore sa različitim investitorima, oteraće kineske investitore iz Srbije itd. i sa jedne strane dok potpisujemo ugovore sa Kinom, sporazume sa Kinom i omogućavamo našem narodu da naš narod napreduje, oni bi da teraju kineske investitore iz Srbije. Šta to za naš narod znači? Sa jedne strane najmanje znači pet otkaza, dakle, manje radnih mesta. Pričamo o Smederevu, Podunavskom okrugu i onda neka se sele ljudi kasnije i iz Bora, i investicija „Ling longa“ od 800 miliona je isto tako za džabe. Dakle, najbolje je da sve u Srbiji stane, jer sve ono što uradi Aleksandar Vučić za njih ne valja samo zato što je to predložio Aleksandar Vučić.Pitam da li neko zna ili da li je neko čuo da se bilo gde u svetu, bilo ko sprema za kampanju tako što će da tera investitore, tako što će spomenike da uništava, da sklanja itd.? Iskreno nisam. Za razliku od onih koji se kriju, žele da budu iza, a opet da vuku konce, jer vidite Đilas se potpuno izmestio iz cele priče, najverovatnije će biti na njihovoj listi, ali neće biti tu napred, čekajte, zašto se izmestio ako je bio dobar gradonačelnik i ako smatra da je bio dobar gradonačelnik, zašto ponovo nije kandidat za gradonačelnika, ako već sam za sebe kaže da je sve to bilo kako treba?Dakle, za razliku od onih koji proglašavaju već sada pobedu, a izbori nisu ni raspisani, a ujedno pričaju o tome kako su izbori pokradeni, SNS je jedina stranka koja će na predstojećim izborima kandidovati rezultate, jer je važno da pratimo rezultate, da pratimo sve ono što smo radili.Mi pratimo apsolutno sve to šta smo radili u prethodnom periodu, imamo brošure gde pokazujemo jasno šta je bilo pre, šta će biti posle i koji su to naši planovi. Mi smo jedina stranka koja ima jasna načela političkog programa sa kojima ćemo izaći na izbore. Mi smo ponosni na apsolutno sve što smo do sada uradili.Ako pričamo o onim putevima i brzim saobraćajnicama, to je 1.200 autoputeva i brzih saobraćajnica koje se trenutno grade i to uprkos pandemiji korona virusa. Uprkos pandemiji korona virusa, moram još i ovo da pokažem, mi imamo ostvaren rast. Ovde vidite poređenje između dva perioda. Prvi period je od 2008. do 2012. godine. Molim iz režije, ako nije problem samo da zumiraju, jer je za građane Republike Srbije jako važno da vide, jer je ovo glavni pokazatelj koja je razlika između perioda vladavine predstavnika bivšeg režima i vladavine SNS.Dakle, period od 2008. do 2012. godine, mi vidimo da je kumulativni rast bio 4,91%, u periodu od 2017. do 2021. godine kumulativni rast je bio 18,55%, dok je prosečan rast bio 3,46%. Ovo su činjenice o kojima mi danas pričamo, a to su jasni pokazatelji politike SNS.Za sve one koji su mentalno zaostali u nekom prethodnom periodu i, naravno, najvažnije za građane Republike Srbije, važno je da znaju da izborni rezultat zavisi pre svega od naroda, jer je ovo druga država u odnosu na onu kada su oni bili na vlasti. Ovo je Srbija u kojoj se vodi slobodarska politika i samostalna politika. Ovde ne odlučuju nikakvi tajkuni, ovde ne odlučuju ulica, ovde odlučuju građani Republike Srbije. To je politika za koju se bori predsednik Aleksandar Vučić. Dakle, rad na terenu, rad sa građanima, da nema građana drugog reda, da nema građana prvog reda, svi građani su jednaki, da građani Marinkove bare, Borče, Ripnja, Jajinaca, svih ostalih ne osećaju bilo kakvu nelagodu kada predstavnici bivšeg režima koji danas hoće da se kandiduju pričaju o njima.Smatram, za sam kraj, da politiku treba shvatiti kao jedan alat koji nam omogućava da određene stvari i promenimo. Ako se bavimo politikom, mi treba da razmislimo šta je to što je promenjeno zahvaljujući nama, a što ne bi bilo promenjeno ili ne bi bilo moguće da mi nismo tu i nismo obavljali neku poziciju koju obavljamo. U politički program koji zastupate, pre svega, je neophodno da verujete. To kažem iz više razloga.Zbog rezultata i zbog svega navedenog, ne čudi podrška velikog broja poznatih ličnosti, značajnih ličnosti, pre svega ostvarenih ličnosti, Aleksandru Vučiću. Ja iskreno verujem u politiku koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić i verujem da je to jedini i ispravan put i put kojim mi treba da idemo. To je razlog zašto sam s jedne strane podržavao politiku predsednika Aleksandra Vučića i zašto ću u narednom periodu nastaviti da istu podržavam.Koristim podržavam.Koristim ovu priliku da podsetim narod da izborni rezultat zavisi isključivo od njih. Neka uporede sve ono što su predstavnici bivšeg režima radili, uradili i koji su to rezultati, neka to uporede sa onim što smo mi uradili, sa rezultatima koje mi kao predstavnici SNS imamo, ali i sa našim planovima i projektima za budućnost. Na narodu je da na predstojećim izborima donese odluku za budućnost. Izbori su pitanje budućnosti svih nas i, na kraju krajeva, jedina granica jesu naši snovi. Živela Srbija!

zalažemo za vladavinu prava. Tako je bilo, tako je sada i tako će i biti. Ali, naši politički protivnici, poput Dragana Đilasa i Borka Stefanovića, ne zalažu se za vladavinu prava, oni se zalažu za vladavinu tajkuna, oni se zalažu za vladavinu kriminalaca i za vladavinu stranih ambasadora. Oni se zalažu i za vladavinu laži.Mi laži.Mi smo poslednjih dana imali prilike da vidimo jasne dokaze da su počeli Borko Stefanović, Dragan Đilas i njihovi saborci da izmišljaju ne samo ljude, nego i zgrade. Poslednji primer na Vračaru potvrđuje da su izmislili jednu nepostojeći zgradu, Novopazarska ulica broj 6, bivša ulica Sime Miloševića, i izmislili su da u toj zgradi žive neki ljudi i da su ti ljudi koji žive u toj zgradi novi

ne samo to što su lažovi, nego što se zalažu za njihov povratak na vlast, da ponovo Srbijom i Beogradom vlada kriminal i korupcija, kao što je bio slučaj do 2012. godine u Srbiji, a do kraja 2013. godine u Beogradu. Onda, izmišljaju novih 20, 30 birača u ulici Cara Nikolaja 72 na Vračaru. Uporno maltretiraju nekoliko vračarskih porodica i uporno prikazuju na svojim fotografijama pomoćni objekat kao stambeni objekat. Dakle, to samo potvrđuje na šta su oni spremni. Ali, na sreću, narod veruje rezultatima i narod gleda ono što je urađeno.Isto tako, želim ovom prilikom da istaknem da me je do ove sednice kontaktiralo nekoliko porodica srpske nacionalnosti poreklom iz Republike Srpske. Ljudi su šokirani i uplašeni. Dragan Đilas preti ljudima koji su iz Republike Srpske, preti ljudima koji ostvaruju pravo na stečeno državljanstvo Srbije, preti ljudima što su preko Drine. Dakle, Đilas, Borko Stefanović i Dragan Šolak počeli su da dele ne samo građane Srbije ko je za Vučića, a ko je protiv, ne samo što dele opoziciju, nego sada dele Srbe ko je rodom iz Srbije, a ko je rodom iz Republike Srpske. Na šta to liči? To, blago rečeno, nije normalno. To su fašističke metode.Nadam se da će to da prestane, ali isto tako očekujem od nadležnih institucija, od vas da reagujete, da se zaštiti svaki građanin Srbije, da se zaštiti svaka porodica u Srbiji, da građanin Srbije ima pravo da ima državljanstvo Srbije, da ima pravo da se ponosi svojim poreklom iz Republike Srpske, da ima pravo da živi gde god hoće da živi, da li na Vračaru, u drugim beogradskim opštinama ili u Novom Sadu. Kao što nam je novi vračarski stanovnik Borko Stefanović, eks Borislav, dobrodošao na Vračar. On je za sada jedini fiktivni birač na Vračaru. Da mu ne nabrajam sada adresu. Dobro nam došao! Ali, u njihovim glavama svako ko nije za njih žele njegov progon. To nije normalno.Da se vratim na rezultate, da se vratim na ono što je najvažnije. Najvažnije je to da će uslediti pomoć mladima u vrednosti još oko sto evra, da će naši dragi penzioneri dobiti po 20.000 dinara, da će do kraja nove Vlade Srbije prosečna plata skočiti na oko 1000 evra, a prosečna penzija oko 500 evra. Očekujemo 92 nove investicije u vrednosti od 7,3 milijarde evra, koje će građanima Srbije doneti preko 35.000 novih radnih mesta. E, tako, građani Srbije, mi odgovaramo njihovim lažima, Đilasovim lažima. Odgovaramo našim rezultatima.Na kraju, ja sam ubeđen da će narod reći jedno veliko da za rezultate, a ne za Đilasove laži, kriminal i korupciju, i da će narod podržati one koji su za ujedinjenje, a mi ujedinjeni i predvođeni Aleksandrom Vučićem 3. aprila idemo na ubedljivu pobedu. Živela Srbija!

vodeći računa pre svega o vremenu, bez nekih preteranih uvoda, da se nadovežem, kao i prošle sednice, na svog uvaženog kolegu Uglješu Mrdića.Želim nekoliko stvari da pojasnim vezano za ovu temu koju je on otvorio, a o kojoj smo prošle sednice govorili, na kojoj smo, ako se dobro sećate, svi oni koji su pratili direktan prenos Narodne skupštine Republike Srbije, najavili da će ova kvazi opozicija u Republici Srbiji baviti sada novim spinom i novim lažima vezano za tzv. uvezene birače i ubrzanu proceduru ubrzanu proceduru dobijanja dvojnog državljanstva Srba iz Republike Srpske, odnosno građana Bosne i Hercegovine, koji na to imaju pravo i po Dejtonskom mirovnom sporazumu i po Sporazumu o specijalnim paralelnim vezama.Evo nekoliko stvari da još jednom ponovim, s obzirom da oni nikako da se iskobeljaju, da kažem, iz tog živog blata u koje su sami ušli, ali moram da kažem da do sada, koliko se bavim politikom, a to je skoro 20 godina, nikada nisam video do sada da je neko sam izbacio takvu jednu političku tezu i temu, koja je u ovom slučaju potpuna laž, a da je ona u doslovnom smislu reči živo blato iz koga oni ne mogu nikako izvade i tonu svaki dan sve više i više.U pravcu svih stvari koje su do sada rečene želim da apostrofiram i ono što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije reklo, da u odnosu na prošlu godinu u samom gradu Beogradu imamo tek nešto više od 3.000 novoprijavljenih građana Republike Srbije sa mestom prebivališta u Beogradu, što takođe opovrgava tezu kojom Đilas i kompanija Borko Stefanović i svi njihovi mediji, portali, portaloidi ovih dana zasipaju i pokušavaju da se izvade iz gliba koji su pokušali da nametnu kao jednu tezu, a poslali su jednu poruku prema građanima Republike Srpske koja je kod svih u Republici Srpskoj izazvala nepodeljenu negativnu reakciju na ono što je u smislu laži izgovorio Dragan Đilas i poslao poruku da oni nisu dobrodošli, da nisu dobrodošli da dobiju i dvojno državljanstvo, a i mogućnost sutra da dobiju ličnu kartu i glasaju u Republici Srbiji ili diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako u Bosni i Hercegovini sveta.Evo u tom pravcu samo da kažem nekoliko stvari koje su izuzetno važne za to da je taj postupak, s obzirom da oni ne znaju ništa, još jednom da ih edukujemo, i te kako složen. Taj postupak dobijanja mogućnosti da glasate na izborima u Srbiji podrazumeva po ubrzanoj proceduri, ali i te kako šest složenih upravnih postupaka, od zahteva za predaju za dvojno državljanstvo u DKP mreži Bosne do provere u Ministarstvu unutrašnjih poslova, do upisa u matičnu knjigu državljana koja se, nažalost, dešava samo na jednoj opštini u Srbiji, a to je ovde na opštini Stari grad. Znači, vi se nigde u Srbiji ne možete upisati u matičnu knjigu državljana ako ste dobili dvojno državljanstvo u Republici Srpskoj, recimo, u konzulatu u Banjaluci, osim na jednoj opštini, i to je na opštini Stari grad, i to pravilo je izmišljeno za vreme bivše vlasti.Takođe vlasti.Takođe ja ne bih sada ovde posebno da spominjem, ali moram da kažem da SNS na bilo koji način nije ugrozila ovaj proces, niti bilo kome pogodovala, za razliku, recimo, od Vuka Jeremića koji je, dok je bio ministar inostranih poslova, u ovom slučaju otišao u Banjaluku i direktno odneo pasoš Miloradu Dodiku, odneo ga u Banjaluku. Tada to nije bilo sporno uopšte. Sporno je da naši građani, koji vide da Srbija napreduje, naši studenti iz Republike Srpske koji žele ovde da dobiju stipendiju ili ne znam ni ja, neki penzioneri ili druga kategorija da dobiju pomoć od 100 evra ili mladi, da je to i za njih afirmacija, da iz tih razloga ljudi ovde dolaze, kao i iz drugih ekonomskih razloga. Nisam srećan zbog toga, ali činjenica je da i taj migracioni proces ide u tom pravcu, zato što u državi Srbiji ne samo da vide okosnicu stabilnosti, kao matici, već vide i svoju ekonomsku, životnu, porodičnu i svaku drugu perspektivu.S druge strane, takođe ono što želim da kažem, da do sada, za razliku od Hrvata u Bosni 100.000 ili 10%, da kažem, Srba iz Republike Srpske je podnelo zahtev za dvojno državljanstvo, za razliku od Hrvata koji to praktično po automatizmu su svi dobili, domovnicu, hrvatski glasovi na na izborima u Republici Hrvatskoj i niko ne postavlja to pitanje. Od tih 100.000 koji su podneli zahtev za dvojno državljanstvo, možda svega 50.000 je ostvarilo pravo na dvojno državljanstvo i još značajno manje dobilo pasoš u Banjaluci, pošto tamo možete dobiti pasoš, a neznatan broj, jako mali broj, a to govori činjenica da je prošli put samo 4.000 glasalo državljana Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo i Republike Srbije na prošlim opštim izborima i ličnu kartu.Da bi ličnu kartu dobili, tek kada prođete sve ove vrste procedura, ne može tehnički, normativno, fizički nije moguće da vi uvezete neke birače, pa kao što su oni neke kombije ovde izmišljali koji navodno neke ljude dovoze i oni po ekspresnoj liniji dobijaju dvojna državljanstva i upisuju se u biračke spiskove. To nije nije moguće zato što ova procedura traje u šest upravnih postupaka i nije moguće da vi dođete jednog dana ovde, mada bi i to bilo potpuno u redu, za naše građane iz Republike Srpske da omogućimo jedan dan, upravni dan jedan dan, upravni dan u policijskim stanicama, da dođu, da ne moraju da čekaju kao svi građani koji žive u Srbiji. Ne vidim šta je sporno da se to čak i desilo jednog dana, ali to se ne dešava.Znači, dešava.Znači, s te strane i ta teza koju su oni izneli faktički, normativno, na svaki mogući način nije moguće da se desi. da sam ja sinoć od strane ovih portala optužen da sam neko ko treba 30.000 novih sigurnih glasova kroz ovaj proces koji su oni objasnili kako se dešava, pod navodnicima objasnili, da uvezem u Republiku Srpsku. ovim ličnim putem, sada ovde sa ove govornice, pozivam bilo kog čoveka iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine koga sam ja preko reda upisao u matičnu knjigu državljana, izvadio mu pasoš ili ličnu kartu. Neka se javi njihovim medijima, pa neka oni to objave, ne ovde meni lično, da ja nešto spinujem. Prema tome, to su tolike laži.Srpska napredna stranka to ne radi. Srpska napredna stranka, naše rukovodstvo, Aleksandar Vučić brine o Republici Srpskoj. Podigao je Srbiju na zdrave noge, drži Republiku Srpsku da ne potone ni politički ni ekonomski, biće uvek sabratska ruka, neko na koga može da se osloni, neko sa kim moramo zajedno da radimo i želimo i u muci, i u miru, i u slozi, i kad je dobro i kad je teško. Nikada naše građane, naš narod nećemo deliti na taj način ko je preko Drine, ko nije, ko je uvezen i ko nije. To je njihova retorika, to su njihove floskule, to je njihova politika koja je poslala Srbima koji ne žive u Republici Srbiji poruku da nisu dobrodošli u Republici Srbiji, da nisu dobrodošli da ovde grade svoju budućnost i da nisu dobrodošli za njihove političke opcije.Prema tome, mi u ovom slučaju možemo samo to da konstatujemo i da kažemo da ćemo u narednom vremenskom periodu raditi na što jačim vezama sa Republikom Srpskom, za razliku koji su osporavali proces dobijanja dvojnog državljanstva i uvodili taksu od 200 evra, da bi samo morali platiti 200 evra finansijski da bi podneli zahtev za dvojno državljanstvo, da ćemo mi te takse ukidati, ubrzavati ove procese, ne u izbornom procesu, već svaki dan i do izbora, a i posle izbora. Toliko. Hvala. Hvala, gospodine Šukalo.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam – da li žele reč predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa? Ne. Zahvaljujem.Zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 9. februar 2022. godine, sa početkom u 16.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Hvala svima koji su učestvovali u raspravi. Hvala.